Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Първо, едно съобщение – на 14 април 2011 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за март 2011 г. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Новопостъпили питания за периода 8 април 2011 г. до 14 април 2011 г. Постъпило е питане от народните представители Сергей Станишев и Пламен Орешарски към Бойко Борисов министър-председател на Република България, относно „Процеса на присъединяването на България към Пакта „Евро плюс”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г. Постъпило е питане от народния представители Меглена Плугчиева към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните по проблемите в сектор „Плодове и зеленчуци”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г. Постъпило е питане от народния представител Меглена Плугчиева към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г. Постъпило е питане от народните представители Меглена Плугчиева и Димчо Михалевски към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно пречиствателни станции по ИСПА. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г. Постъпило е питане от народния представител Меглена Плугчиева към Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз, относно предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенефициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014-2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г. Постъпило е питане от народния представители Атанас Мерджанов към Николай Младенов – министър на външните работи, относно предложение за цялостна реорганизация на Министерството на външните работи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г. г. Последното е питане от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 май 2011 г.

Николаев Иванов; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - от министъра

от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Корнелия от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Мая Манолова; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Румен Петков; от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Милена Христова; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов; от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народните представители Любомир Владимиров и Димитър Карбов; от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Тунчер Кърджалиев; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на питане от народния представител Кирчо Димитров; от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Корнелия Нинова. Продължаваме Продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Преди малко бях уведомен от министър-председателя на Република България господин Борисов, че ще участва в днешния парламентарен контрол, но ще се яви по-късно в пленарната зала. Затова ще започнем с въпросите и питанията към заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов. Първият въпрос е от народния представител Меглена Плугчиева относно сигнали за нарушение на Закона за движение по пътищата от кмета на община Две могили, Русенска област. Госпожо Плугчиева, заповядайте да развиете въпроса.

Господин министър, наложи се да отправя този въпрос към Вас, тъй като става дума за публична личност, става дума за личност на висок управленски пост и за повтарящи се в последно време сигнали за груби нарушения на Закона за движение по пътищата от страна на кмета на община Две могили. Това са сигналите и жалбите, постъпили при мен като народен представител от този регион, и за съжаление не само като сигнали и жалби, а като оплаквания, че в общината се прави всичко възможно, за да бъдат прикрити тези нарушения. Тези жалби и сигнали са подадени в областната управа. Голяма част от тях са излезли в медиите и тъй като отникъде не се стига до някакво конкретно решение, а в същото време всеки, който се е опитал да се жалва и да се оплаква, е бил заплашван – по думите на жалбоподавателите, дошли при мен в приемната. Затова се наложи да отправя този въпрос към Вас официално и директно от трибуната на Народното събрание.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

Въпросът, който е отправен към мен, е свързан с публичната личност кмет на община Две могили и действията, свързани с неговото каране на моторно превозно средство и нарушенията, които прави. отговорът ми е за лицето Драгомир Драганов, който е придобил правоспособност да управлява моторно превозно средство през 1978 г., като валидността е до 03.09.2011 г. Аз ще дам една хронология на всички нарушения, които е правил през последните години въпросният кмет и вие сами ще си направите равносметка дали ние сме си свършили нашата работа от това, което имаме като компетентност по закона. - на 07.03.2002 г. е съставен акт, като не пропуска движещият се по пътя с предимство лек автомобил, вследствие на което причинява пътнотранспортно произшествие. лицето е наложено административно наказание глоба в размер на 70 лв.; - на 21.05.2003 г. на Драганов е съставено административно наказание глоба за неизползване на обезопасителен колан, отнети са му шест точки; - на 21.09.2003 г. на Драганов е съставен акт за превишаване на скоростта,

като навлиза след знака и също е санкциониран с административно нарушение и глоба; - на 28.11.2006 г. на Драганов е съставен акт за превишаване на скоростта и е санкциониран; - на 24.01.2008 г. на Драганов е съставен акт акт за превишаване на скоростта и също е санкциониран; - на 06.06.2009 г. му е съставен акт, че след употреба на алкохол и управлява МПС и е санкциониран; - на 11.12. – малко по късно след това пак е санкциониран, че въпреки отнетото му свидетелство за управление пак управлява.

Госпожо Плугчиева, разбира се, че публичните личности трябва да спазват и да се водят от спазване на закона в България, но сами разбирате, че това, което имаме като компетентност, ние сме го направили.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Слушах внимателно отговора Ви. Вие изброихте осем случая на нарушения като, разбира се, спестихте и подробности около тези нарушения, особено последните, когато е предизвикана много тежка катастрофа в непосредствена близост до жп прелез и знаете, че е имало опасност да се предизвика и тежка жп катастрофа от този инцидент. Сам казахте, че има установено каране в нетрезво състояние, отнемане на свидетелство за правоуправление, поредица от рецидиви и натрупване на нарушения и ще Ви моля – тук говорим за кмет на община, на община, да не намесваме политическата окраска, независимо от коя политическа сила е, този човек носи отговорност като кмет. Като е кмет на една община, е кмет на всички граждани, а в момента наистина заплашва състоянието състоянието и здравето на хората в тази община. В същото време с всички сили прави необходимото да се прикриват нарушенията, които явно прави. Освен това сигнали, че той продължава и сега с отнето свидетелство за правоуправление да шофира в общината. Това означава, че има наистина опасност за населението, за хората в Две могили и в региона. Много Ви моля, нека да се отстранят всякакви политически коментари и опасения, че ще бъдете обвинен, че това е намеса и посегателство срещу някаква политическа сила. Трябва нещата да бъдат разграничени. Тук не говорим за взаимоотношения с политическа сила, тук говорим за една публична личност, за един кмет. Когато става дума за сигурността на хората, не може да има политически пристрастия. Аз апелирам към Вас вашите хора наистина да направят необходимото и да и да проверяват дали този човек в момента с отнето свидетелство за правоуправление продължава да шофира и да вземете необходимите мерки, защото с повтарящите се рецидиви това става опасно за здравето и сигурността на хората в Две могили. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Господин председателстващ, госпожо Плугчиева, уважаеми дами и господа народни представители! Аз изброих хронологията на всички нарушения, които са извършени от тази публична личност и направих това, защото исках да ви докажа, че работим без да се съобразяваме с това кой какъв пост заема и от коя политическа формация е. Впоследствие винаги има политическо говорено, когато има определени лица, които се ползват с определената политическа протекция или подкрепа. За мен е по-важно дали политическата формация СДС ще се разграничи за действията на този кмет,

но сами разбирате, че ние не можем да отделим един полицай и да контролираме този кмет дали кара или не кара. Той е на вниманието на органите на реда, но, разбира се, там, където бъде хванат, че кара при отнето свидетелство за правоуправление, естествено, че ще бъде допълнително санкциониран. Това, което е необходимо, сме го направили. Аз не виждам тук Мартин Димитров, но нека Мартин Димитров и СДС да се разграничат поне политически от политическата подкрепа и регистрацията, която са дали за този кмет от Две могили. Знаете много добре, че когато имаше дебат за вашия председател на Общинския съвет във Варна, тогава също бях обвиняван, че едва ли не правим някаква полицейщина, така че, когато ние прилагаме, закона вие веднага виждате политическото говорене, обаче го правите когато ви изнася и когато не ви изнася. Когато задържахме схемата за ДДС измамите в „Мариците” тогава беше младежката ви структура на Провадия. Нали разбирате, че ние правим всичко, което е по закон и не можем въобще да си мислим за никакви прикривания на когото и да е било на база политическите му пристрастия. Законът е равен за всички. Надявам се, че и публичните личности трябва да правят същото. Продължаваме с питане от народния представител Емил Василев относно политиката на Министерството на вътрешните работи за структурни и организационни реформи в СДВР – най-голямата териториална дирекция в страната. Господин Василев, заповядайте да развиете питането. Моля за тишина в залата.

по-специално в Столична дирекция на МВР. Към мен се обърнаха полицейски служители от София, към други народни представители от „Ред, законност и справедливост” също. Усилено се говори сред служителите от МВР в София, че предстоят много сериозни структурни и организационни реформи на столичната дирекция, включително се предвиждало закриването на така наречените изнесени участъци. Знаем, че на територията на столицата има девет районни полицейски управления и към тях има общо 23 на брой така наречени изнесени полицейски участъци, където обаче е съсредоточена по-голямата част от охранителната и оперативната дейност на полицията в София.

е добре да потърсят работа навреме, свободни щатове в МВР, да подават молби за преназначаване, тъй като не било изключено след закриването на изнесените полицейски участъци те да останат без работа. Сам разбирате, господин Цветанов, че въпросът е много сериозен, тъй като това пряко влияе на мотивацията на личния състав в МВР в столицата и няма как да караме хора, които са демотивирани, да вършат каквато и да било охранително-оперативна дейност. Конкретните ми въпроси към Вас са следните: дали наистина е предвидена структурна реформа на територията на столичната дирекция, част от която е закриването на така наречените изнесени полицейски участъци в различните столични квартали? Каква ще бъде съдбата на служителите на МВР, които досега са работили в тези полицейски участъци? Предвижда ли се тяхното преназначаване или чрез съкращаване на тези организационни структури ще се стигне до прекратяване на техните правоотношения с МВР? По същия начин стои въпросът и по отношение на така наречените квартални полицейски инспектори – каква ще бъде тяхната съдба и ако има съкращения, кой ще поеме техните функции? функции? Поради каква причина се предвижда това съкращаване, за което усилено се говори сред полицейските служители в столицата? Оттук нататък е вече въпрос на стратегия, с която се надявам Вие да ни запознаете, как възнамерявате да покривате с оперативни охранителни дейности, по криминално-икономическа линия особено, оголените чрез закриване на полицейски участъци райони на двумилионния град?

става въпрос за много сериозен сграден фонд. Каква ще бъде неговата съдба, ако тези изнесени полицейски участъци се закрият? Ще остане ли той публична държавна собственост, или ще гледаме в бившите полицейски участъци хотели и офис сгради? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте

организационно-управленски и преки задачи по противодействие на престъпността, по опазване на обществения ред и законоустановените права и свободи на гражданите на територията на гражданите. Ръководството на Столичната дирекция на вътрешните работи, след анализ и преценка на изменението в криминогенната обстановка на територията на столицата и обсъждане на постигнатите резултати в борбата с престъпността през 2010 г., предложи промяна в структурата на дирекцията. Промяната в структурата е необходима за пренасочване на щатен състав за противодействие на извършените престъпления с нарастващ относителен дял през последните години – тези, свързани с МПС и разпространение на наркотици. За целта бе преценено да се използва наличният ресурс на структурните звена във формираните през 1998 г. полицейски участъци, като се реорганизира структурата им и тяхната съподчиненост. структурата на полицейските участъци са включени две групи – група „Криминална полиция”, включваща оперативен състав по криминална линия, и група „Териториална полиция”, включваща полицейски инспектори, младши полицейски инспектори, ръководени от началници на групи и началник на полицейски участък. При предложената промяна се запазват полицейските участъци в по-отдалечените райони на София: кв. Нови Искър, кв. Кремиковци, кв. Панчарево, кв. Банкя, кв. Факултета. Останалите 20 полицейски участъка се реорганизират като групите „Криминална полиция” се преструктурират в сектор „Противодействие на криминалната престъпност” на съответното районно управление „Полиция”, а групите „Териториална полиция” – в сектор „Охранителна полиция” на районно управление „Полиция”, като се запазва досегашният им щатен състав. Така се премахва едно междинно управленско ниво – това на началник на полицейски участък, освобождава се ресурс за пренасочване в борбата с криминалната престъпност и се улеснява организацията на работа чрез пряко подчинение на звената по направление на дейност на районните управления на полицията. Всички освободени длъжности са предвидени за трансформиране в структуроопределящите направления на дейност на отдел „Противодействие на криминалната престъпност” и отдел „Охранителна полиция”. На държавните служители, чиито длъжности са трансформирани, ще бъдат предложени равнопоставени длъжности в рамките на притежаваните от тях категории. При реорганизацията на полицейските участъци и промяната на структурата на СДВР няма да бъде съкратена нито една длъжност. Не се предвижда промяна на местоработата на служителите от полицейските участъци, както и промяна на предназначението на сградния фонд, който запазва статута си на публична държавна собственост и който е крайно недостатъчен. Повечето от участъците „Полиция” нямат собствени сгради и се помещават в сгради на районни управления „Полиция” в участъци „Слатина”, „Изгрев”, „Сердика”, „Възраждане”, „Илинден”, „Красна поляна”, „Лозенец”, „Триадица”, „Оборище”, „Подуяне”, „Красно село”, „Овча купел”, „Студентски град”, „Дружба”, „Люлин”. В участъците няма щатен административен персонал, поради което не се предвижда и съкращаване на такъв. Във всички районни управление „Полиция” при СДВР са сформирани административни звена, които обслужват всички структурни звена и са в минимален щатен състав от 6 до 7% от общата щатна численост на районните управления на полицията, които ще продължат да обслужват звената и след преструктурирането. Промените са одобрени от Комисия по оптимизация на щата на основание структурите на МВР, създадена със Заповед РК № 1з-53 от 11 януари 2011 г. на министъра на вътрешните работи. Вярваме, че ще допринесем за подобряването и оптимизирането

Благодаря Ви, господин председател. Господин Цветанов, значи истина се оказа и аз се радвам, че това беше публично заявено от парламентарната трибуна и поне тези полицейски служители в изнесените участъци на Столичната дирекция на МВР да са наясно какво предстои да се случва. Това, което аз разбрах от Вашия отговор, е, че ще бъдат закрити 20 изнесени полицейски участъка в СДВР. Същевременно Вие заявявате, че не се предвижда съкращаване на тези полицейски служители, тоест прекратяване на техните правоотношения. Казахте го публично тук пред всички и аз много ще се радвам, ако нито един от тези полицейски служители в закриваните изнесени полицейски участъци не бъде уволнен. Дано да е така! Но аз не получих ясен отговор и тук са моите уточняващи въпроси: как точно ще се извършват дейностите по осигуряване на реда и законността в центъра на София, при положение че се закриват там всички изнесени полицейски участъци? Как ще се извършват охранителните дейности? Как ще се извършват дейностите по превенция и разкриване на престъпления от районните полицейски управления, които в много от случаите се намират на километри

Това е голяма част от идеалния център, а Първо РПУ се намира при зала „Универсиада”. За хората, които не са софиянци, за да разберат, ще кажа, че това е разстоянието, което е равно на размерите на един средно голям български град. Как точно ще се случат тези дейности, като закриваме участък „Средец”? Моля да ми отговорите конкретно.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Василев, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Василев, Вие може би сте чули отговора, явно не сте го разбрали. Аз ще се постарая пак да Ви акцентирам върху основните моменти на това, което беше изложено от мен като отговор. Чрез тези промени, които са по предложение на директора на Столичната дирекция и ръководството на Столична дирекция на вътрешните работи и обсъжданията, които са направени от Комисията по щатовете, се премахва едно междинно звено. Това е точно началникът на този участък. Те се пренасочват в равнопоставени длъжности и участъците реално не се закриват, защото Ви казах, че те си остават пак публична държавна собственост. В тази посока служителите, които са работили там, ще продължат да работят, но искаме да концентрираме повече ресурс и оптимизираме работата, когато махнем това междинно ръководно звено. звено. В тази посока организацията ще бъде много по-добра и това е предложение на база задълбочен анализ, който е направен от ръководството на Столична дирекция на вътрешните работи на база криминогенната обстановка и тенденциите за даден тип престъпления, които се извършват на територията на столицата. столицата. Не би трябвало да имате абсолютно никакви притеснения в тази посока, а и това, което Ви казах, че няма да има никакво съкращаване, това е част от преструктурирането и оптимизирането на работата на Столична дирекция на вътрешните работи, пак повтарям, по предложение на професионалистите и на тези, които носят и отговорност за сигурността

истината е, че отговорността Ви е персонална. Пише го в Закона за Министерство на вътрешните работи. Не бих искал да се прикривате зад предложения на ръководството на Столичната дирекция на вътрешните работи и зад становището, което била вземала някаква комисия. Защото, прочетете какво пише в чл. 14 и в чл. 21 от Закона за МВР. Там пише, че откриването и закриването на изнесени полицейски участъци, за които иде реч в момента в настоящия парламентарен контрол, става еднолично със заповед на министъра на вътрешните работи. Така че Вие в момента поемате една огромна отговорност пред този личен състав в 20 изнесени полицейски участъка, които ще бъдат закрити и Вие го заявихте тук от парламентарната трибуна. трибуна. Аз се надявам добре да прецените, защото това е заплата на хиляди полицейски служители и техните семейства. Това е истината. Иначе не можах да разбера каква точно е Вашата идея и как ще си покривате с оперативни охранителни дейности тези територии, защото, един елементарен пример – качете се на една кола и тръгнете от Първо РПУ, за да стигнете до изнесения полицейски участък „Средец”, който ще бъде закрит. Дори с полицейска лампа, дори с огромната Ви охрана от няколко пилотни коли, ще Ви трябват 15 минути, когато има голям трафик, трябва да пресечете „Орлов мост”. Как ще се извършва всичко това? Нямате идея, господин министър, с това приключвам, това е моето отношение, смятам че правите груба грешка планирате уволняване на полицейски служители, закриване на действащи полицейски структури. Правите огромна грешка и Ви предупреждавам за това. Следващият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно мерки за преустановяване на организираните боеве с кучета. Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса.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 счита се за престъпление както организирането, така и провеждането на жестоки боеве между животни, което в България е разпространено най-вече като боеве между кучета. Независимо от това, практиката на организиране и провеждане на такива боеве продължава и от страна на Министерство на вътрешните работи позицията е изключително пасивна. По този повод, ще дам пример, само преди два месеца една от телевизиите с национално излъчване, показа потресаващи сцени от незаконни кучешки боеве. Прави впечатление, че имаше специално подбрано място, вход за зрителите на тази жестокост, и на трето място – имаше, разбира се, и залагания за изхода от отделните гладиаторски боеве между кучетата. В залата имаше малки деца.

Той работи от 15 години в МВР. Това не му пречи не само да бъде съдия, но да не прояви никаква милост към едно от животните, за които собственикът просто моли боят да бъде прекратен, защото животното издъхва. Пред скрита камера същият този служител дава инструкции как трябва да бъдат възпитавани към жестокост кучетата в съответните обучителни центрове. По този повод,

Колко случая са установени за последните две години след приемане на промените в НК? Има ли извършени полицейски проверки, заведени ли са предварителни производства и обвинени ли са лица в съответствие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

от 2009 г., е приет нов чл. 325а, който инкриминира организирането на боеве с животни и предоставянето на животни за боеве, като законодателят е предвидил налагане на наказание пробация и глоба от 1000 до 5000 лв. По повод на подадения сигнал от журналистите в Нова телевизия и излъчения на 5 и 6 февруари 2011 г. репортаж в телевизионно предаване „Темата на Нова” на организиран бой с кучета, по време на който е присъствал служител от МВР, със заповед на директора на Столична дирекция на вътрешните работи е разпоредена административна проверка по случая. При проверката е установена самоличността на организатора на боя с кучета, останалите съпричастни лица, както и конкретният служител от Столична дирекция на вътрешните работи. С оглед на осъществените от него неправомерни действия при спазване на нормативно предвидените изисквания е взето отношение и му е наложено съответно по вид дисциплинарно наказание „порицание” от началника на Второ районно управление в София. Тъй като по случая са налице данни за допуснато тежко дисциплинарно нарушение на служебната дисциплина, уронващо престижа на службата, съм възложил да се проведе дисциплинарно производство срещу служителя за търсене на най-строга дисциплинарна отговорност. Изготвената обобщена справка за резултатите от проверката и събраните писмени материали са изпратени за произнасяне по компетентност на Софийска районна прокуратура, предвид наличието на данни за образуване на наказателно производство срещу виновните лица за извършено от тях престъпление по чл. 325а от При осъществяване на законово определените основни задачи и функционална компетентност на органите на МВР се предприемат необходимите мерки за предотвратяване и пресичане на подобен вид правонарушения, като основно се разчита на активното съдействие от страна на гражданите. С цел тяхното недопускане е наложително да бъдат ангажирани всички органи на изпълнителната и местна власт, неправителствените организации и широката общественост. Във всички случаи на подаден заявителски материал, в който са налице предвидените данни за извършено престъпление по смисъла на чл. 325а от Наказателния кодекс, специализираните органи в МВР извършват необходимите оперативно-издирвателни мероприятия и процесуални действия за документиране на осъществената престъпна дейност.

съм удовлетворен от това, което Вие казахте относно случая, който беше разкрит в предаването „Темата на Нова”. Ако този служител беше останал с единствената санкция „порицание”, това за обществото има смисъл по-скоро на леко потупване по рамото, отколкото като наказание за това, че този човек е участвал в провеждането на такива боеве.

Те имат дълбока антиобществена същност. Изследвания, които са проведени от водещи учени, господин министър, показват, че две трети от хората, които са проявили агресия по отношение на хора, са били жестоки към животните, а 100% от сексуалните насилници в своето минало са били мъчители на животни. Ако ние искаме да възпитаваме бъдещото поколение на България да има уважение към хората, към обществото, трябва да го възпитаваме и в любов към животните. Искрено се надявам, че мерките, които Вие сега набелязахте, ще бъдат трайна политика. В това отношение Народното събрание Ви подпомага, защото защото буквално след няколко дни ще излязат поредните промени в Наказателния кодекс, където наказанията са увеличени и самият състав е разширен. По такъв начин Вие имате инструмента и ако имате политическата воля, уверявам Ви, обществото ще Ви бъде благодарно. Желая Ви успех в тази дейност. Благодаря ви. Следващият въпрос е на народния представител Алиосман Имамов – относно издаването и подмяната на българските документи за самоличност в района на гр. Гоце Делчев. Господин Имамов, заповядайте да развиете въпроса. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър! В резултат на активната гражданска позиция на медиите може да се каже, че българската общественост е информирана за общите проблеми, които съществуват в процеса на издаване на документите за самоличност. В резултат на настоятелните и категорични обществени реакции системата безспорно се подобрява. За съжаление обаче, този извод може да се направи само за относително големите населени места в страната. Що се отнася до малките населени места, особено в отдалечените, изолирани гранични и планински райони, проблемите по издаването и подмяната на документите за самоличност продължават да тормозят хората и да предизвикват неприятни последствия, свързани с тяхното и без това трудно социално и икономическо положение. Моят конкретен въпрос, господин министър, е свързан с проблемите по издаването и подмяната на документите за самоличност в района на гр. Гоце Делчев. Убеден съм, че подобни проблеми съществуват и в други крайгранични, планински, изолирани райони на страната. Преди всичко бих желал да кажа, че Районното управление „Полиция” в гр. Гоце Делчев и екипът, който се занимава пряко с издаването на документи, полагат усилия, за да улеснят хората, особено в посока на пестене на време. Екипът се опитва да съкрати времето, което всеки е принуден да отделя, за да изпълни в срок изискванията на закона. По-голямата част от проблемите обаче излизат извън техните правомощия и компетентности и засягат оптимизацията на системата на областно и национално равнище. Ще използвам само един, особено красноречив според мен пример в това отношение. Капацитетът на екипите, които се занимават с издаването и подмяната на документите и техническото оборудване, не съответства пропорционално на броя на възрастното население в отделните общини или групи от общини, които се обслужват от едно районно управление.

В същото време обаче екипите и капацитетът на тези екипи са същите, както в другите управления. Моят конкретен въпрос, господин министър, е: какви конкретни мерки ще предприемете за оптимизиране на системата, за ускоряване на процедурата по издаване на документите за самоличност

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Имамов, в отговор на поставения въпрос Ви уведомявам следното. Изминалата 2010 г. бе изключително трудна, натоварена, но, бихме отчели, успешна за всички служители в МВР, пряко ангажирани със задачи по издаването на лични документи, тяхното персонализиране, доставянето на материали и консумативи, както и поддържането на програмните и технически средства, осигуряващи нормалната работа на автоматизираната информационна система. Възникналите проблеми в тази насока, за което многократно сме поднасяли своите извинения, се дължат на комплексни причини от обективен и субективен характер. С цел своевременното им отстраняване във всички областни дирекции на МВР бяха реализирани редица организационни мерки, част от които са въвеждането на удължено работно време и отпускането на допълнителни щатни бройки в звената за българските документи за самоличност. В района, обслужван от Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев, са включени общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово с общо население 70 934 души. От тях: Гоце Делчев – 30 823, Гърмен – 14 825, Сатовча – 15 305, и Хаджидимово – 9981. Възрастните хора над 65 години общо за района са 10 525 или 14,8% от цялото население. Цитираните данни са актуални към последното преброяване на населението и се различават от изнесените в отправения от Вас актуален въпрос. Към момента в група „Български документи за самоличност” при Районно управление – Гоце Делчев, в Областна дирекция на МВР – Благоевград, на длъжност „системен оператор” са назначени общо четирима служители, от които двама на постоянен и двама на допълнителен щат. За оптимизиране административното обслужване на гражданите, живеещи в отдалечените населени места на територията на общината, обслужвани от Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев, допълнително е въведена система за уведомяването им посредством изпращането на кратки електронни съобщения – SMS, относно възможната дата за подаване на заявление. От началото на м. март т.г. в Районното управление, след извършените строително-ремонтни дейности, беше разкрито и трето, допълнително гише за получаване на готовите лични документи. По подадените заявления в Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев, всички лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС са изготвени в срок и връчени на гражданите. Към 8.04.2011 г. в Областна дирекция на МВР – Благоевград, са получени общо 128 128 молби от граждани и ведомства в региона за прием на заявления за издаване на български документи за самоличност от създадените мобилни екипи. На място са посетени и приети заявления с мобилни станции на 118 жители в областта, от които 20 са на територията, обслужвана от Районно лични документи, личните карти, издавани на българските граждани, навършили 58 години, са безсрочни. Личните документи, издадени преди 29 март 2010 г., също са валидни до изтичане на срока Населението в региона е уведомено чрез Пресцентъра на Областна дирекция МВР – Благоевград, местните и централните медии, че съществува възможност за подмяна на личните документи и преди датата на изтичане на тяхната валидност. Предвид изложените факти, не може да се твърди, че броят на възрастните граждани, потенциално желаещи да подменят документите си за самоличност в гр. Гоце Делчев, е приблизително равен на този в гр. Благоевград, където населението, заедно с община Симитли, е общо 94 819 души. В заключение категорично мога да Ви уверя, че от страна на ръководството на Областна дирекция МВР – Благоевград, е създадена оптимална организация за нормално функциониране на процеса по приемане на заявления за издаване на български лични документи. Мога да кажа, че в последните няколко месеца постоянно призоваваме българските граждани да подават своите заявления, защото към настоящия момент нямаме абсолютно никакво натоварване, което да създаде проблем в съответните пунктове за издаване на личните документи. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – господин Имамов, заповядайте. Господин министър, не мога да се съглася с Вашите заключения, защото след обяд ще отида в Гоце Делчев и на опашката, която съществува за документи, ще им кажа, че според Вас няма проблеми в издаването на документите. Очевидно имаме различия в тълкуването на понятието „възрастно население”. Според мен и данните, които аз Ви дадох, се отнасят за онова население, което е потенциално клиент на службите, които издават документи. Това е население над 18-годишна възраст. Не мисля, че системата е оптимизирана, защото ще Ви споделя следните факти за това население. В Гоцеделчевския район над 18 години има 66 хил. души население. Всички те рано или късно ще отидат в звеното, за да сменят своите документи за самоличност или да получат нови документи. В същото време в района на гр. Разлог, който включва Белица, Якоруда и Разлог, има 36 хил. души възрастно население, или два пъти по-малко от Гоце Делчев. Банско, който включва само една община, има 12 хил. души възрастно население, повтарям, над 18-годишна възраст, което е шест пъти по-малко от населението в Гоце Делчев. Аз Ви предлагам, господин министър,

Въпрос от народните представители Сергей Станишев и Петър Мутафчиев относно бягството на задържан турски кораб от териториалните води на България. Заповядайте, господин Станишев, да развиете въпроса. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! На 13 февруари 2011 г. Вие, господин министър, открихте във Варна Интегрираната система „Синя граница” за наблюдение на границата ни по море, финансирана от Европейската комисия на стойност 19 млн. евро. Тогава заявихте също така, че системата ще контролира българо-турската граница, морските пространства на България и Европейския съюз и ще служи за предотвратяване на инциденти с плавателни съдове. Същия този месец – близо две седмици по-късно, се случва инцидент с турски кораб, кораб под турски флаг „Филип ІV”, който, пускайки котва, провлачвайки я, пресича газопровода на „Петреко”, отиващ към Варна, и създава сериозна индустриална авария, бих казал. Този кораб застава на пристанище Варна да се ремонтира. Издадена е заповед за неговото задържане във връзка с нанесените щети, но какво се случва на 26 март, господин министър? Корабът през нощта избягва, изчезва, въпреки преследването, както пишат местните медии, от страна на „Гранична полиция”, която упорито го гони, но той успява да се измъкне. За какво става дума, господин вицепремиер?! Тридесетгодишен кораб със скорост 11 възела, преследван от модерните, току-що купените по Шенген български гранични катери, които развиват 30 възела?! Извинявайте, но това е контраистория на големия успех на Българския морски флот по време на Първата балканска война, когато „Дръзки” атакува и тежко поврежда „Хамидие”. Турците си изтриха срама с това бягство. И още едно сравнение, господин министър. През 1999 г. по време на бомбардирането от НАТО на Югославия сърбите свалиха един „Стелт” невидимият изтребител на НАТО и на Съединените щати, и казаха: „Извинявайте, не знаехме, че е невидим”. Очевидно турският кораб и неговият екипаж не са знаели, че вие изградихте такава модерна система и са се измъкнали. Въпросът ми е:

При спазване на съществуващите нормативни изисквания през периода от 28 февруари 2011 г. до 24 март 2011 г. от директора на „Морска администрация” – Варна, са издадени няколко поредни заповеди за задържане на моторен кораб

По случая е образувано частно търговско дело по описа на Окръжен съд – Варна. С последно издадената административна заповед на 24 март т.г. са запознати служителите в Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас, и плавателният съд е поставен под

чрез Интегрираната система „Синя граница” е установено, че корабът самоволно напуска рейд – Варна, който е разположен на разстояние от две морски мили североизточно от нос Галата. След като регистрират движението на кораба, дежурните служители на „Гранична полиция” отправят запитване до бреговия център – Варна, и получават информация, че същият не е освободен. Незабавно е задействана системата за реагиране на „Гранична полиция” – Бургас, с цел спиране и обратното връщане на кораба на рейд – Варна.

вътрешните водни пътища и пристанища на Република България. Съгласно цитираните правни норми преследването на чуждестранен кораб може да започне, когато се намира във вътрешните води или в териториалното море на страната. По категоричен начин е установено, че плаващият под турски флаг моторен кораб „Седит 4” е нарушил българските закони при пребиваването му във вътрешните морски води, напуснал е без разрешение мястото на основателно задържане и се е отправил към териториално море. Преследването от страна на българските гранично полицейски кораби започва в рамките на нормативно предвидените за реагиране 30 минути, когато корабът вече се е намирал в териториално море, и продължава до навлизането и продължава до навлизането му в изключителна икономическа зона. Екипажите на гранично полицейските кораби предприемат възможните и допустими от закона действия за спиране на кораба, като са подадени задължителни светлини по международния сигнален код, команди на английски и турски език по корабните и на брегови радиостанции, работещи във възстановени международни канали за връзка, използвани са високоговорящи устройства – сирени, и светлина, сигнализация – синя пробляскваща светлина, както и изстрелване на сигнално-предупредителни ракети. Съгласно разпоредбите на чл. 74, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 30 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България полицейските органи могат да употребят оръжие в границите на вътрешните морски води и териториално море. В конкретния случай турският кораб е застигнат в прилежащата зона, извън посочените граници, и употребата на огнестрелно оръжие като крайна мярка за спирането му е била недопустима. Подобни действия са нецелесъобразни и с оглед същността на извършеното нарушение – отклонение от наложена административна мярка във връзка с обезпечаване на бъдещ иск, касаещ гражданско-правен спор от частен характер. Взето е предвид обстоятелството, че националността на кораба, данните на корабособственика и екипажът са известни и същите могат да бъдат предоставени за нуждите на съдебен процес. Събраните материали по случая са изпратени за произнасяне по компетентност на Районна прокуратура – Варна. По същество възникналият инцидент не може да се отрази негативно върху присъединяването на България към Шенген, дори напротив. Изградената и въведена в експлоатация интегрирана система „Синя граница” по категоричен начин доказа своята практическа ефективност при осигуряването на надеждна охрана на държавната граница, наблюдаването и контрола за спазването на граничния режим и дейността по превенцията. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ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

да предотвратят този инцидент?! По какъв начин ние даваме гаранция за това, че в края на краищата кораби, които пренасят наркотици, кораби, които пренасят съответно опасни

Говореше се, че може би само във филми като „Карибски пирати” могат да се случат такива неща. Аз мисля, че отговорността е на Гранична полиция и трябва да потърсите съответно и административна отговорност на хората, които не са успели да се справят с този случай. Това е ясно доказателство, че ние независимо от техническата обезпеченост, за която говорите, не можем да създадем една перфектна организация, така че да не се нарушава морската граница на България, която е също така и морска граница на Европейския съюз. един сериозен проблеми, който стои пред нас. Въпросът не е само до техническа обезпеченост, господин министър! Имат основания съмненията, които и Франция, и Германия предявяват към нас. аз казах, че такова нещо може да се случи може би единствено във филм като „Карибски пирати”, и ако отново се върнем на шеговития тон, с който започнахме нашия въпрос, може би Джони Деп не е бил, както се шегуваха, в Бургас, ами е бил във Варна в кораба „Филип ІV”. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председателстващ! Уважаеми господа Станишев и Мутафчиев! Не знам дали сте слушали внимателно отговора. На вас просто не знам как трябва да ви бъде обяснено става въпрос за това, че се е задействала интегрираната система „Морска граница”, след което служителите са реагирали предвид тежестта на деянието. какво предлагате – да потопим кораба, да упражним сила, да стреляме по него при административно запориране за излизане на този кораб от териториалните води на България, при евентуално бъдещ съдебен иск.

ако говорим за тази хипотеза, която Вие давате за пример? И това е толкова несъстоятелно! И моля Ви, нека поне на трибуната на Народното събрание се дръжте малко по-достойно и по-сериозно, когато говорим по тези теми.

„Отклонение за наложена административна мярка във връзка с обезпечаване на бъдещ иск, касаещ гражданско-правен спор от частен характер. Взето е предвид обстоятелството, че националността на кораба, данните на корабособственика и екипажа са известни, и същите могат да бъдат представени за нуждите на съдебния процес”. За това говорим!

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно напредъка на Република България в процеса на присъединяване към Шенгенското пространство. През изминалата седмица имаше три основни, ключови събития: едното беше срещата на министрите на вътрешните работи в Съвета по правосъдие и вътрешни по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург; второто бяха изразените резерви от страна на министрите на вътрешните работи на Франция и Германия относно присъединяването на България и Румъния към Шенген, и третото събитие, за което искам изключително да благодаря на всички парламентаристи, на всички народни представители от различните парламентарни групи в парламента, е участието ни в съвместна делегация в Европейския парламент и проведена среща с докладчика и докладчиците в сянка

Това, което искам да споделя с вас е, че се почувствах национално горда, когато проведохме срещата с нашите колеги от Европарламента, и от последващата среща с евродокладчиците и докладчиците в сянка, представители на Европарламента от Германия и Унгария, когато те не само казаха, че България е техническа подготвена, но че България е един отличен пример по отношение на контрола на морска граница. Не трябва да допускаме единични случаи, погрешно интерпретирани от преждеговорившите, да създават съмнения в тази посока, защото на черноморската граница има много по-силен контрол, отколкото е съществуващият съществуващият контрол на средиземноморската граница на Европейския съюз. За мен беше удоволствие, че Европейският парламент ще се стреми към едно широко мнозинство в подкрепа на България и за присъединяването й към Шенген, което означава, че гласът на повече от 500 милиона европейски граждани

какъв е напредъкът на Република България в процеса на присъединяване към Шенгенското пространство към днешна дата? Какви евентуални предизвикателства могат да бъдат идентифицирани? Какви действия се предвиждат за финализирането на този процес? ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, министър Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председателстващ! Уважаема госпожо Панайотова, за изпълнение на един от основните национални приоритети – присъединяването на България към Шенгенското пространство, беше осъществена огромна по обем работа на експертно и политическо ниво. Благодарение на усилията на българското правителство бяха контрактувани и разплатени 100% от финансовите средства по инструмента „Шенген”. Само ще напомня, че в началото на мандата от 160 млн. евро, предвидени от Европейската комисия, бяха контрактувани, освен и само, 33 милиона, или 26% от тези суми.

България реално работи с данните от Шенгенската информационна система и осъщественото още през м. ноември 2010 г. техническо включване е знак за доверие от страна на европейските ни партньори. В резултат на положените усилия, успешното приключване и последното посещение на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево” и Свиленград – ГПУ, предпоставка за този положителен резултат беше своевременната реакция на препоръките в областта за сухопътните граници, за чието изпълнение беше осигурено допълнително национално финансиране в размер на около 6 млн. лв. Проектът на доклад от посещението беше представен на заседанието на работната група „Шенгенски въпроси” на 4 април 2011 г., като основното заключение е, че България е осъществила значителен напредък по отношение на граничния контрол по външната сухопътна граница и вече изпълнява шенгенските изисквания. Със заключението в доклада процесът по оценка за България практически приключи на експертно ниво. В рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” на 11 април 2011 г. в Люксембург министрите на вътрешните работи на голяма част от страните поздравиха България за успешното приключване на оценъчната мисия по Шенген за сухопътна граница, както и за положителния доклад, който признава готовността ни за членство в Шенген. Държавите членки имаха възможност да зададат въпроси по доклада до 11 април, като в определения срок не сме получили въпроси, което още веднъж потвърждава положителната оценка на европейските ни партньори за постигнатото от България за гарантиране сигурността на външните граници на Европейския съюз. – два дни по-късно след упоменатия краен срок, получихме един въпрос от Франция. Очакваме формално приемане на доклада на заседание на работната група „Шенгенски въпроси” на 3 май 2011 г. Продължаваме активно да поддържаме и търсим диалог с държавите членки, които са резервирани към приемането ни в Шенген, като полагаме всички усилия, за да променим тяхната позиция в положителна посока. В следващите няколко седмици предстоят посещения в България на френския министър на вътрешните работи господин Клод Геан – 18 април, и холандския министър по европейските въпроси господин Бен Кнапен – 11 и 12 май Активизирането на отношенията с тези държави може да се счита за положителен знак за България. На 12 април 2011 г. Комитетът по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент е обсъждал проект на доклад за решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. В проекта за доклад докладчикът на Европейския парламент по разширяването на Шенгенското пространство господин Карлос Куельо посочва, че България и Румъния са готови да изпълнят разпоредбите на шенгенското законодателство. Това становище се базира както на заключението от докладите за оценка, така и на личните впечатления на господин Куельо, който в края на м. февруари т.г. посети ГКПП „Капитан Андреево” и се запозна с действията, предприемани от България за осигуряване на ефективната защита на този чувствителен участък на външните граници. Изказваме благодарност на всички български депутати за подкрепата в процеса на обсъждане на проекта на Доклад по присъединяването на България по Шенген. Активните и последователни действия на българските представители в Европейския парламент допринесоха за повишаване информираността относно постигнатите резултати и положителната оценка от страна на Европейския парламент.

които предстои да дойдат в България, да използвате средствата на дипломацията и силата на аргументите, защото България е технически подготвена, защото България от самото начало изразява позицията си, че присъединяването към Шенген не е самоцел, а цели осигуряване сигурност на българските граждани, респективно сигурност на европейските граждани, защото ясно съзнаваме отговорността, че сме външна граница на Общността. От тази гледна точка България допринася и дава геополитическа добавена стойност на региона. Третирането на България не трябва да провокира всъщност създаването на Европа на две скорости и по отношение на присъединяването на двете държави – България и Румъния, към Шенген.

Следващият въпрос е от народния представител Борислав Стоянов относно нарастващата агресия на крайни ислямистки и неоосмански кръгове и намесата им във вътрешните работи на Република България. Господин Стоянов, заповядайте да развиете въпроса.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господа министри! Уважаеми господин вицепремиер, през последните няколко години за съжаление се наблюдава все по-агресивно поведение на определени среди в нашата страна, свързани с крайни ислямистки и неоосманистки кръгове, предимно ситуирани в нашата южна съседка Турция. Само в рамките на последните десет-дванадесет месеца по време на мои срещи с граждани, предимно в районите на Велинград и Смолян, ми бяха предоставени множество сигнали, свързани с провеждането на крайно агресивна политика от страна на определени имами и ходжи в районите на тези общини. Въпреки че ние от партия „Атака” вече дадохме гласност на редица скандални случаи, при които мюсюлмански духовни лица привличат в лоното на исляма българи християни предимно в тежко социално положение от тези региони срещу обещано месечно възнаграждение от порядъка на 500-600 лв., тази политика на принудително икономическо асимилиране на наши сънародници към мохамеданството продължава с пълна сила. Особено тревожен за нас е фактът, че покрай приемането на исляма, българските граждани, които приемат въпросната религия, са подложени на постоянна обработка – отново предимно чрез икономически средства – да се отрекат и от своята народност по изпитания модел на неоосманистите, според който вярата определя националността. А това вече представлява открита заплаха за националната ни сигурност! Последната ярка илюстрация за неприкрита намеса във вътрешните работи на нашата държава е скандалното официално обръщение от 14 февруари 2011 г. на главния секретар на организацията „Ислямска конференция” проф. Екмеледин Иханоглу към участниците в Националната конференция на мюсюлманите в Република България, която той в открит и прав текст призова своите следовници за все по-масирано изграждане на джамии на територията на Република България, включително и за спешно изграждане на т.нар. Ислямски културен център в София, за който всички си спомняте, че преди две-три години разбуни доста духовете в нашата столица, и призова за превръщането на София в център на исляма – не само в България, но и на Балканите, което е пряка намеса във вътрешните ни работи! Моят въпрос е: запознати ли са компетентните органи от Министерството на вътрешните работи с дейността на определени

Противодействието на религиозния екстремизъм и фундаментализъм, в това число и ислямския, като вид посегателство срещу националната сигурност попада в законоустановените функции на агенцията по чл. 4 от Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”. Извършването на дейности от агенцията за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите и институциите и установения в страната конституционен ред, е свързано с всякакъв вид прояви, форми и противоконституционна дейност. Агенцията самостоятелно или съвместно с други държавни органи извършва контраразузнавателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвени или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, сред които е и религиозният екстремизъм и фундаментализъм.

В случаите на констатирани административни нарушения от страна на структурите или отделни представители на тези организации, от Държавната агенция „Национална сигурност” се предприемат съответни мерки, които да гарантират спазването на действащото в тази област законодателство. Следва да се подчертае, че в контекста на наблюдавания през последните десетилетия възход на религиозния екстремизъм в световен мащаб, действащите сред българската мюсюлманска общност чуждестранни ислямски организации стоят на вниманието на Държавната агенция за национална сигурност.

отново по икономически причини родители дават своите деца още от невръстни за обучение за имами. Прословутите коран-курсове, за които имам чувството, че продължават да се извършват най-свободно в нашата държава от определени секти под благовидното прикритие на социална дейност, обучение в Корана, осигуряване на храна и дрехи – отново на деца от семейства в тежко положение. Имаме сведения, че в много от тези коран-курсове отново се насаждат

Продължаваме с въпроси към заместник министър председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков. Въпрос от народния представител Иван Костов относно споразумение с Швейцария за съдействие при разкриване на банковата тайна. Заповядайте, господин Костов. Уважаеми господин заместник министър-председател, през 2009 г. в Швейцария влезе в сила закон, който дава възможност да се разшири сътрудничеството с други страни по отношение на облагането на доходите и капитала. Това се прави във връзка с чл. 26 от Рамковата конвенция на Организацията за сътрудничество и развитие в Европа. От тази възможност се възползваха редица страни, които вече имат споразумение с Швейцария за съдействие при разкриване на банковата тайна в страната. Сред изготвилите такова споразумение е и съседна Румъния. Решаването на въпроса е с голямо значение за разкриване на укрити пари от български граждани в Швейцария. В тази връзка моят въпрос към Вас е: направила ли е нашата страна постъпки за договаряне на такова споразумение? Благодаря.

Федералният съвет към швейцарската федерална данъчна администрация обяви през 2009 г., както Вие коректно казахте, че Швейцария приема нов стандарт за административно сътрудничество по данъчни въпроси. Швейцария обяви, че запазва правилата относно банковата тайна, но приема, че тя не следва да обхваща случаите на данъчни измами. Във връзка с това решение Швейцария заяви готовността си за провеждане на преговори за ревизиране на старите си Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, както и за сключване на нови спогодби. Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария е сключена през 1991 г. и не съдържа клауза за обмен на информация. Точно поради това България – Министерството на финансите, отправи предложение до швейцарската страна за започване на такива преговори. Двете страни вече са се договорили тези преговори да се състоят в периода 22-25 ноември 2011 г. Благодаря за вниманието. Има думата народният представител Иван Костов за реплика. Благодаря Ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Аз Ви поздравявам за направеното усилие, защото то ще даде възможност на българското правителство да потърси укрити пари от български граждани в Швейцария с цел избягване на данъчното облагане в България. По този начин правителството, ще може да провери всички въображаеми или реални сигнали за наличието на такива парични суми, за да бъдат спокойни българските данъкоплатци, че законът ги третира по еднакъв начин. Аз се надявам в частност, че правителството като получи това разширение на споразумението за избягване на двойното данъчно облагане ще отговори и на ширещите се интриги и клевети по отношение на крупни суми. суми. Българското общество трябва да бъде наясно с това кое отговаря на истината и кое не отговаря на истината по отношение на укрити пари в Швейцария. Благодаря.